Í dag, mánudaginn 20. desember, taka því sæti á Alþingi sem varamenn fyrir þau 1. varamaður á lista Viðreisnar í Suðurkjördæmi, Þórunn Wolfram Pétursdóttir, 1. varamaður á lista Viðreisnar í Suðvesturkjördæmi, Elín Anna Gísladóttir, 2. varamaður á lista Viðreisnar í Suðvesturkjördæmi, Thomas Möller, 1. varamaður á lista Viðreisnar í Reykjavíkurkjördæmi suður, Daði Már Kristófersson, 1. varamaður á lista Samfylkingar í Suðurkjördæmi, Viktor Stefán Pálsson, og 1. varamaður á lista Viðreisnar í Reykjavíkurkjördæmi norður, Jón Steindór Valdimarsson. Jón Steindór Valdimarsson hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðinn velkominn til starfa að nýju. Kjörbréf annarra varamanna sem taka sæti á Alþingi í dag hafa þegar verið rannsökuð og samþykkt en þau hafa ekki tekið áður sæti á Alþingi og ber því að undirskrifa drengskaparheit að stjórnarskránni. Þau eru: Daði Már Kristófersson, Elín Anna Gísladóttir,

Viktor Stefán Pálsson og Þórunn Wolfram Pétursdóttir.